(3112-1). І я запрошую до доповіді Черненка Олександра Миколайовича. І нагадую, що ми до перерви зупинились на правці 231. І зараз ми інтенсивно і мобільно будемо просуватись далі. Отже, 231-а. 231 правка. Це правка робочої групи вона стосується утворення спеціальних виборчих дільниць, і, власне того, що ті спільні виборчі дільниці у військових частинах, у лікарнях, вони не стосуються місцевих виборів. Тобто ті дільниці, які утворюються для парламентських виборів спеціальні, вони не будуть на місцевих, тому що дуже часто на цих дільницях виборці не є членами цих відповідних територіальних громад. Пропозиція врахувати. Прошу проголосувати. 231.

порядку створення цих тимчасових спеціальних виборчих дільниць, що для цього потрібно, форма, яку затверджує Центральна виборча комісія, і строки, коли їй ці подання мають підійти – не пізніше як за 48 днів до дня голосування на загальнонаціональних виборах. Пропозиція підтримати, бо це

234 правка стосується утворення виборчих дільниць на суднах, які перебувають у плаванні під державним прапором України, що, власне, має бути зазначена назва судна, судна, порт приписки, кількість виборців. Власне, вимоги до таких дільниць. Пропозиція врахувати ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати. 234-а була. 235 правка, вона повністю викладає нову редакцію 36 статті, до якої ми попередньо вносили зміни, намагалися внести, але оскільки правки не були попередні підтримані, то давайте хоч підтримаємо цю, 235-у. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 235. Прошу визначатися. вона пропонує зменшити термін утворення тимчасових дільниць. Одним словом, пропозиція робочої групи відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися, 236.

абсолютно нову – покращену редакцію статті 37, де йдеться про утворення закордонних виборчих дільниць. І, власне, ця правка повністю дає редакцію вимоги до утворення закордонної виборчої дільниці. І пропозиція її підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

238 правка чомусь пропонує виключити частину третю із стосується малих дільниць, логіка незрозуміла автора правки, тому пропозиція відхилити, якщо він не доповнить, 238, пропозиція – відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

240-а, так само пропонує дещо покращену редакцію статті 38, яка стосується розмірів виборчих дільниць: великих, малих, середніх. І пропозиція врахувати, бо саме ця правка була запропонована в тому числі Центральною виборчою комісією. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати.

241 правка стосується розмірів виборчих дільниць. Пропонується покращити, збільшити розміри дільниць, особливо малих, але воно не зовсім відповідає наявним тим приміщенням, які сьогодні є, особливо в селах. Ми можемо в законі записати там і 100 метрів квадратних, але якщо фізично такої дільниці нема, то її нема де взяти. Тому пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

пропонується все-таки створювати дільниці правкою, якщо навіть немає там телефонного зв'язку. Тоді проблематично таку дільницю, тримати з нею зв'язок. Тому пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Прошу голосувати. Голосуємо.

244 правка навпаки у нас дуже прогресивна, вона, звичайно, що пропонується забезпечити дільниці комп'ютерами, системами оптичного сканування бюлетенів, тобто ввести можливість сканування бюлетенів. Це все прекрасно і хотілось би підтримати, але ми виходимо з з наявних сьогодні ресурсів і тому робоча група пропонує відхилити, тому що, ну, сьогодні ми не зможемо всі дільниці забезпечити відповідним технічним обладнанням, як пропонується даною правкою.

245 правка Лещенка пропонує забезпечити всі приміщення виборчих дільниць відповідними стандартами безперешкодного доступу, іншими словами пандусами, іншими речами, щоби неповносправні виборці могли

247 так само дублюється. В нас всі правки, які стосуються інвалідів, вони… три автори подали однакові правки, тому пропозиція підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

248, так само правка Третьякова, який дуже суворі вимоги ставить до приміщення дільниць з шириною входу, висотою, ну, щоб могли на візках туди заїхати. В принципі, пропозиція підтримати, хоча дуже важко буде реалізувати на практиці дані норми. Але давайте зробимо крок назустріч. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. 16:14:46 О.М. 249 так само стосується облаштування виборчих дільниць з доступністю. Пропозиція підтримати.

250 правка, вона пропонує виключити статтю щодо прийняття рішень щодо виборчих дільниць, тому що, ну, стаття така складна, ну, робоча група чомусь вирішили її відхилити, хоч я там і в авторах, ну… Робоча група пропонує відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

попередніми правками. Пропонується врахувати. Але ми не врахували попередні правки, тому воно в принципі тут нема сенсу її враховувати, оскільки вона пов'язана з раніше відхиленими правками. Тому пропозиція утриматись. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

252 правка стосується строків утворення спеціальних закордонних виборчих дільниць. Робоча група пропонує відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Так само пропонується правкою виключити ще одну статтю. Там просто пропонується інший принцип утворення виборчих дільниць. Але робоча група пропонує відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

255 правка пропонує, коли виборцям запрошення з місцем (адресою) дільниці, вказувати там так само, чи обладнана ця дільниця для осіб з інвалідністю. Пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. Вона дублює попередню правку. Так само стосується обладнання дільниць для осіб з інвалідністю. Пропонується врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Поправка пропонує доповнити, щоб забезпечити за рахунок державних коштів, виділених на вибори. Ну, від себе додам, що в нас будь-які процедури виборчі йдуть за рахунок виборчих коштів офіційних з бюджету. Тому доповнювати таким,

ми говоримо про спеціальні виборчі дільниці. Але суть така сама. Тому пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

йдеться про зміст подання щодо утворення закордонної дільниці. Робоча група рекомендує відхилити дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. 263 правка знов стосується інформування виборців про обладнання дільниць відповідними засобами, але тут вже йдеться про закордонні виборчі дільниці. Тобто пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ.

267 правка пропонує виключити цілу статтю щодо ліквідації виборчої дільниці. Але робоча група пропонує відхилити. О.М. 268 редакційна. Там пропонується замінити посилання на статті, тому що нумерація трошки поїхала. Пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ.

з тих дільниць, які ліквідовані, до інших. Але автор поправки Дерев'янко пропонує вказати: "За рахунок державних коштів". Ну наша позиція, що по-іншому і бути не може. Тому можна прийняти, можна відхилити – воно, в принципі, нічого не міняє.

О.М. 270 правка Ківалова повністю пропонує нову редакцію 45 статті, де йдеться про порядок ліквідації виборчих дільниць. Але робоча група рекомендує відхилити дану правку.

271 правка пропонує виключити статтю щодо зміни адреси приміщення для голосування виборчої дільниці. Робоча група пропонує відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

272 правка редакційна, там випало слово "щодо". Пропонується його включити і правку врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. 273 правка, вона стосується зменшення строків, коли Центральна виборча комісія може розглянути подання щодо зміни там виборчих дільниць. Редакція першого читання пропонує 50 днів, а автор поправок Власенко замінити на 40. Робоча група не погоджується, тому що вважає, що має бути достатньо часу, щоби були відповідні дії зроблені. Тому пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

О.М. 274 правка, вона так сам стосується зміни номеру виборчої дільниці, як виняток. І автор поправки пропонує, щоби не пізніше як за 30 днів до дня виборів цей номер змінювався.

47 статті щодо оприлюднення рішень про утворення виборчих дільниць. Власне, ця редакція напрацьовувалась робочою групою разом з громадськими організаціями. Тому пропозиція її врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

276 правка, вона редакційно подібна на попередню. І краще, якби ми врахували безперечно попередню правку. Але оскільки вона не була врахована, то давайте хоч врахуємо 276-у.

278-а, вона теж редакційна, пропонує замінити слово "законом", замінити "цим кодексом". Тому пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

279 правка пропонує виключити взагалі статтю 51, де йдеться про статус Центральної виборчої комісії. Автор поправок Альона Шкрум пропонує взагалі власне, питання діяльності ЦВК винести за рамки кодексу. На нашу думку, це нелогічно, тому пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

пропонують, що члени ЦВК не мають бути держслужбовцями, робоча група погодилась з таким твердженням, тому пропонує підтримати дану поправку.

О.М. 282. Автор поправок Шипко взагалі пропонує вилучити з кодексу розділ, який стосується Центральної виборчої комісії. Тобто щоб діяльність ЦВК керувалась, як сьогодні, окремим законом. Але сама як би логіка Виборчого кодексу передбачає, що Центральна виборча комісія наряду з іншими комісіями, її діяльність, створення, і так далі має регламентуватися цим кодексом, а не окремим законом. Тому дану поправку пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Поправка пропонує "законність рішень чи бездіяльності комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку" . На нашу думку, це більш точніше формулювання, власне, автор поправки Юрій Чижмарь. Тому пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

284 поправка стосується втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб в роботу ЦВК. Там є 285 поправка, вона більш краще виписана ніж 284-у. Але наступна, вона більш якісна, вона охоплює це, що тут, і трошки більше. Тому давайте і цю врахуємо, і наступну. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

285 поправка. Ну, я повторюся, вона стосується незаконного втручання в роботу ЦВК. І важливе тут доповнення, що в разі фактів такого втручання, якщо члени комісії бачать якесь незаконне втручання в роботу комісії, якийсь тиск на них, вони зобов'язані терміново повідомити органам правопорядку. Тому це дуже хороша норма. Пропозиція її включити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

О.М. 286 поправка, Яценко, пропонує повернути виборчі блоки. Пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

287… одну секунду. Стосується зареєстрованих спостерігачів і громадських організацій. Тобто поправка пропонує розширити перелік спостерігачів на засіданнях ЦВК не лише міжнародними спостерігачами, а й спостерігачами від українських недержавних організацій. Пропозиція підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ.

288 правка стосується роботи представників засобів масової інформації під час засідань ЦВК, і пропонується доповнити автором правки Власенком не просто там висвітлювати, а дозволити можливість аудіо-, відео-, технічного фіксування засідання і транслювання в мережу Інтернет. Фактично правка дозволяє окрім офіційної трансляції, щоби ЗМІ могли в режимі прямого ефіру он-лайн транслювати засідання ЦВК. Тому пропозиція врахувати,

289 правка пропонує рішення комісії. Якщо в нас редакція першого читання говорить лише про їх публікацію в засобах масової інформації, то правка більш прогресивна, вона... йдеться не лише про публікацію в ЗМІ, а і в офіційному веб-сайті виборчої комісії в день прийняття. Тобто в засобах масової інформації установлений там термін – на наступний день, а на веб-сайті комісії ну, в день їх прийняття є можливість опублікувати. Тому

О.М. 290 – аналогічна правка, вона пропонує оперативно публікувати всі рішення комісії на веб-сайті. До речі, сьогодні це і так робиться, хоч законом не передбачено. Тому пропозиція

того, що комісія має надавати будь-яку інформацію щодо Закону про доступ до інформації на запит зацікавлених осіб. Але оскільки ця інформація, і так вона є у відкритих джерелах, то пропозиція відхилити дану поправку. Тому що зайвий на ЦВК покладається клопіт надавати ту інформацію, яка і так є. Тому пропозиція відхилити.

Наша думка: недоцільно це робити, тому що можуть виникати в ЦВК якісь термінові питання. І не обмежувати в цьому, як вони вважають за потрібне цей вісник випускати, так нехай його і випускають. Тому пропозиція відхилити.

293 поправка стосується вимог до офіційного веб-сайту комісії, щоби вона була доступна, інформація на веб-сайті для виборців з порушенням органів зору та слуху. Врахована вона редакційно. Ми її раніше врахували, ну, як: була така поправка, ми не врахували, тому давайте врахуємо цю. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Це ідентична поправка, яка… попередній. Тому пропозиція – врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ.

296 поправка, яка, вона… дуже вичерпний і великий перелік містить вимог до офіційного веб-сайту ЦВК не лише про те, яка там має бути інформація, як вона має бути оприлюднена, але також те важливо сьогодні для тих, хто працює з великими об'ємами даних, щоби ця інформація була в форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування), щоби ці бази даних, сьогодні на сайті ЦВК, не вручну аналітики витягували, а можливо було в такому зручному для аналітики вигляді скачувати. Тому громадські організації дуже просили врахувати цю поправку, і я вас прошу. ГОЛОВУЮЧИЙ.

297 поправка передбачає обов'язкову трансляцію засідання Центральної виборчої комісії в прямому ефірі в мережі Інтернет. Тому пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

298 поправка стосується, щоб вимоги… офіційний сайт ЦВК і офіційні сайти територіальних комісій відповідали технічному регламентові, затвердженому Кабінетом Міністрів. Ми, ну, говорили, дискутували на цю тему, але дійсно є сьогодні регламент Кабміну вимог до веб-сайтів офіційних органів влади, щоби ЦВК, ну, відповідало тим регламентам. Пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ.

300 правка, вона передбачає створення для відповідних консультацій з громадськістю і затвердити порядок таких консультацій, утворення і функціонування експертної експертної групи при Центральній виборчій комісії. Такі прецеденти були, такі групи створювались. Сьогодні автори поправок пропонують це передбачити в законі. Робоча група погодилась з таким підходом.

в розвиток попередньої правки, власне, пропонується доповнити, щоби комісія затвердила щорічний план консультацій з громадськістю з питань вдосконалення законодавства про вибори, заходів з організації проведення виборів, щоби ЦВК розробило план консультацій з громадськістю. Наскільки це має бути законом передбачено, це питання, ну, як би кожен по своєму хай вирішує. Робоча група вирішила врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Так само 303 поправка стосується експертної групи. Йдеться, щоб в цю експертну групу добиралися експерти експерти за результатами відкритого конкурсу, з врахуванням досвіду діяльності в сфері виборчого процесу. Тому пропонується врахувати.

304-а, вона так само, вона дублює чомусь тут попередні правки щодо веб-сайту ЦВК і його відповідності регламенту, затвердженому Кабінетом Міністрів. Пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ.

305 правка стосується місця, приміщення, де перебуває виборча комісія. Зокрема в редакції першого читання передбачена там символіка, яка має бути – Державний Герб, все. Автор поправки – Власенко пропонує, що використання інших атрибутів, символів, крім державних, приміщенні ЦВК забороняється. Ну, логіка автора правки зрозуміла – щоб там не було агітації. Але, якщо хтось з кандидатів прийде зі своєю символікою, ну, його, що, не пустити туди? Тому як би рішення робочої групи відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ.

306-а – редакційна правка. Замінити слово "його" (склад комісії) на "її", відповідно комісії. Пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

призначення члена Центральної виборчої комісії. Якщо редакція першого читання просто говорить, що член комісії призначається на посаду Верховною Радою за поданням Президента, поправка робочої групи ставить терміни доповнити словами "протягом 50 днів з отримання подання".

309-а, будь ласка. 50 днів від моменту подання, не пізніше маємо, то автор правки Дерев'янко пропонує не пізніше 30 днів, ще менше.

310 правка, вона пропонує, це автор Береза, пропонує, щоб враховувались пропозиції під час подання на членів ЦВК не лише парламентських фракцій, як зараз є, а й депутатських груп і міжфракційних об'єднань. Ну, як на мене, це, ну, занадто, тому що у нас дуже багато міжфракційних об'єднань, і якщо кожна буде пропонувати членів ЦВК, тому пропонується лишити лише депутатських фракцій. Тим більше, що якщо у нас буде пропорційна система, то у нас не буде груп, у нас будуть виключно депутатські правки. Пропозиція правку відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Аналогічна правка, яка пропонує доповнити депутатські групи зробити суб'єктами тих, хто пропонують Президенту членів ЦВК, не лише фракції, а і групи. Повторюся, пропорційна система не передбачає депутатських груп. Тому відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ.

ЧЕРНЕНКО О.М. 312 аналогічна правка, як попередні. Пропонується депутатські групи теж включити в процес формування ЦВК. Пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Аналогічна правка. Пропонується доповнити "депутатськими групами". Пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ.

317 правка Дерев'янка. Вона… Йдеться щодо пропозиції депутатських фракцій, але встановлюються терміни, коли вони мають їх подавати, щоби, якщо ми за 3 місяці до закінчення строку повноважень членів ЦВК, депутатські фракції мають подати вже відповідні подання. Ну, а ми можемо це, звичайно, записати в законі, але ніхто цього заставити фракції робити не зможе. Тому пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ.

318 правка – так само, вона чітко ставить терміни, коли Верховна Рада має подати Президенту свої пропозиції, коли Президент має внести свої подання і коли Верховна Рада це подання має вже розглянути. Тобто автори правок виходили з логіки тої ситуації, яка у нас склалася з призначенням діючого складу ЦВК, коли було постійне затягування то з одного, то з іншого боку. Ця правка пропонує ніби там вирішити цю проблему, чітко записати терміни. Але вона, як мене, слабка з точки зору конституційності. Тому робоча група пропонує врахувати. Але я вже бачу, що дуже важко буде її виконати на практиці.

О.М. 320-а. Аналогічно, там ідеться вже про подання Президента членів ЦВК, і теж пропонується додати "депутатські групи". Але ми від такого відмовились принципу. Тому пропонується відхилити.

321-а пропонує, щоби подання Президенту відповідало вимогам попередньої статті, яку ми відхилили. Тому не знаю, їх треба в комплексі приймати. Тому пропозиція, якщо ми ту відхилили, то і цю відхиляти. ГОЛОВУЮЧИЙ. 322-а так само пропонує "депутатські групи".

323-я правка пропонує в поданні Президента врахувати офіційно подані пропозиції від депутатських фракцій на основі принципу пропорційного представництва. Робоча група рекомендувала відхилити дану поправку.

Правка пропонує, 324-а, обійтися, виключити цю норму, де йдеться про висновки відповідного комітету. Ми вважаємо це не правильно, тому робоча група пропонує відхилити дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

325 правка так само стосується доповнити "депутатські групи". Пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. 326 правка теж йдеться про депутатські групи, пропонується відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Ну, 332-а – суперечлива правка. Вона пропонує щодо членів Центральної виборчої комісії термін, повноваження яких не припинено в в установленому законом порядку, з дня закінчення строку повноважень, щоб вони не могли і не були допущені до виконання своїх обов'язків. Але це порушує, ну, основоположний як би принцип безперервності влади. Я розумію, що у нас були прецеденти, але ми не можемо країну залишити без ЦВК.

нову редакцію статті 57, де йдеться про склад ЦВК. Ну, пропозиція відхилити, тому що там пропонується багато тих речей, які ми попередньо вже розглядали поправки, а деякі речі, які, ну,

О.М. 334 поправка, це поправка робочої групи, яка так само доповнює статтю 57-1, ну, багатьма дуже… дуже такими скрупульозними питаннями щодо вимог до подання, строків подання на формування ЦВК, як воно реєструється в Апараті Верховної Ради. Тобто воно все виходить з того негативного досвіду, який ми мали з формуванням цього складу ЦВК і затягувань, але наскільки це детально все виписано, що дуже важко буде його реалізувати. Тому пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ.

335 правка, вона частково дублює попередню правку і пропонує нову статтю – 57-1. Але якщо ми попередню відхилили, то пропозицію цю так само відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ.

336 поправка, вона встановлює відповідні вимоги, кваліфікаційні вимоги до членів ЦВК. Пропонується ті вимоги, які є вже в першому читанні, 25 років, право голосу, проживання в Україні, додати так само, що член ЦВК має освітній кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за спеціальностями "правознавство", "міжнародне право" або науковий ступінь у галузі юридичних наук. і володіти державною мовою. Ну, пропозиція врахувати. Але тут… сьогодні як би частина членів ЦВК може бути без юридичної освіти, але не може займати керівні посади.

338 поправка, вона йдеться, що не може бути призначений до складу ЦВК громадянин, який має судимість за вчинення злочину і ця судимість не погашена. І так само, якщо накладалися адміністративні стягнення за вчинення корупційних злочинів, тобто так само ця людина не може бути членом ЦВК. Тому відповідну правку пропонується врахувати.

Аналогічна правка 340, як попередні. Пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ.

пропонується, як я казав, сьогодні в нас лише вимоги до третини комісії, щоб вони мали юридичну освіту. Оскільки попередня правка такі вимоги для всіх членів ЦВК обов'язковими зробила, то якраз ця правка пропонує виключити те положення статті, де йдеться лише про третину. Тобто якщо ми приймаємо підхід, що всі мають бути з юридичною освітою, тому цю правку потрібно врахувати. Голосуємо.

Да, 43 правка. Так само вона говорить про те, що не менше 5 членів ЦВК мають мати юридичну освіту і керівництво комісії, але ми погоджуємося, що всі мають, повинні бути з такою освітою. Тому правку пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ.

О.М. 345 правка. Там ідеться про вимоги до члена ЦВК, що він не може бути, там займатися бізнесом, не може бути в інших комісіях. Пропонується окремі правки доповнити, що він не може входити до складу органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування. Це логічно. Пропозиція правку врахувати.

О.М. 347-а, там йдеться про виборчі блоки політичних партій. Ми відмовилися від цих блоків, тому

348 правка, вона містить вимогу до члена Центральної виборчої комісії мати електронний цифровий підпис, оскільки ми рухаємося в бік, там, інформатизації виборчого процесу, то логічно, щоб вже складали електронні протоколи і члени ЦВК обов'язково перед призначенням мали відповідний електронний цифровий підпис. Пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Центральної виборчої комісії, за письмовою згодою обов'язково проводиться спеціальна антикорупційна перевірка. Пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Підтримуємо, будь ласка.

352-а правка стосується, власне, осіб які претендують на зайняття члена Центральної виборчої комісії, мають подати декларацію особи. Я так розумію, що у нас випало, зараз члени ЦВК не подають декларації перед призначенням. То ця правка пропонує виправити ситуацію, щоби перед призначенням майбутні потенційні члени ЦВК, відповідно, подавали декларацію

354-а. Дерев'янко пропонує, щоби посвідчення члена ЦВК підписував не Президент, а Голова Верховної Ради. Ну, все-таки, мені здається, якщо подає Президент… Робоча група пропонує відхилити цю поправку. Але депутати хай визначаються. ГОЛОВУЮЧИЙ. А я проголосую "за". Сильна пропозиція. Прошу голосувати.

Голова Центральної виборчої комісії обирається членами строком на три роки. Щоб був пропорційний принцип головування в ЦВК, сьогодні обирається на весь термін, поки не переоберуть. Добродомов пропонує на три роки обирати Голову ЦВК. Робоча група тут розділилася, я теж не буду нічого казати, хай кожен… Або Голову ЦВК на весь термін обирають. Голосуємо, хто як хоче.

356 поправка взагалі пропонує частину другу виключити. Тобто взагалі прийняти заступників Голови Комісії, секретаря… тільки Голову. Відхилити цю пропозицію – пропозиція.

357 правка пропонує на Голову ЦВК, також покласти в коло його обов'язків забезпечення оприлюднення рішень Комісії відповідно до цього Кодексу. Пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ.

358 пропонує доповнити частину третю, що Голова Комісії є розпорядником коштів Державного бюджету, що виділяються на утримання Комісії, Секретаріату, Служби розпорядника Державного реєстру виборців. Тобто зробити Голову Комісії відповідальним за кошти. Пропозиція робочої групи врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. 359 правка пропонує повернути політичні партії, блоки. Пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ.

360 правка пропонує замінити слово "частково дієздатним" на "обмежено дієздатним". Ну, не знаю, пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ.

362 правка пропонує зробити підставою для відсторонення членів ЦВК від своїх обов'язків набранням… такою підставою, щоб було набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого члена ЦВК притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом "Про запобігання корупції". Фактично, щоб, ну, судове рішення було підставою для припинення члена Центральної виборчої комісії. Пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. 363 правка, вона подібна на попередню. Але крім тих правопорушень, які є – адміністративне, корупційне, додати пропонується порушення, виборче правопорушення, відповідно порушення щодо виборчих прав. Тому пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ.

термін повноважень члена комісії закінчується в момент виборчої кампанії або референдуму. Правка пропонує в такий випадок дати цьому члену ЦВК доопрацювати до встановлення результатів виборів. Тому пропозиція підтримати. Не тисніть на мене.

О.М. 366-а, вона там пропонує змінити нумерацію у відповідності до поправок.

367. Пропозиція врахувати.

О.М. 368 поправка. Це пропонується, якщо члену ЦВК виповниться 60-річний вік, то вноситься подання про дострокове звільнення з посади члена комісії. Але воно вноситься не пізніше як за 60 днів до настання цієї обставини, щоби заздалегідь могли підготуватися. І відповідно тому пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

369 – там теж нумерація статей уточнюється. Тому пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ.

370 поправка. Вона пропонує, якщо настають обставини достроково припиняються повноваження членів ЦВК, то Президенту пропонується в 15-денний термін внести нове подання. Ну на мою думку, це дуже швидко. Редакція першого читання передбачає 30 днів. Ну давайте все-таки дамо більший люфт для Президента. Тому пропозиція не підтримати

371 поправка, вона так само, що не пізніше як за 30 днів настання обставини припинення достроково повноважень членів ЦВК, Президент вносить до Верховної Ради відповідне подання. Пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ.

372 поправка пропонує скоротити цей 30-денний термін до 15-денного. Ну я вважаю, це недоцільно. Все-таки відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ.

373 поправка пропонує, якщо буде відповідне подання Президента щодо дострокового звільнення членів ЦВК, Верховній Раді не пізніше 60-денного строку розглянути таке подання на звільнення. Робоча група пропонує підтримати,

від розгляду подання Президента, тобто ще розширити, ще до 60 днів цей термін. Пропозиція врахувати, тим більше попередня поправка про це говорила. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати.

376 поправка пропонує, якщо вибув член ЦВК, то Президент дає відповідне подання,

Наступна 377, будь ласка.

65-річний термін крайній для члена ЦВК. Ми проголосували там 60 років, тому цю поправку пропонується відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися. Поправка відхиляється. Прошу наступну 378-у…

65-річного віку". Вона врахована. Давайте врахуємо ще раз. Тобто вона пропонувалась бути врахованою, але голосів не вистачило, давайте ще раз її врахуємо. Подібна була.

Відхиляється. Наступна 399 поправка. вона аналогічна попередній. Тут вони йдуть всі підряд, ідентичні, це остання з них. Пропонується відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Автор поправки Власенко пропонує встановити посадовий оклад, розмір якого становить не більше десяти розмірів мінімальної заробітної плати, ну, і надбавки, які не можуть перевищувати 30 відсотків посадового окладу. Робоча група відхиляє такий підхід.

389 поправка пропонує встановити заробітну плату в розмірі шести мінімальних розмірів голові і відповідно п'яти членам ЦВК. Робоча група пропонує відхилити дану поправку.

Відхиляється поправка. Наступна 390 поправка. тобто поправка пропонує заборонити членам ЦВК нараховувати собі надбавки відповідні. Тому робоча група пропонує відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися. 17:36:04

редакція першого читання пропонує забезпечити в разі необхідності членів ЦВК службовим житлом. Автор поправок Добродомов пропонує не забезпечувати службовим житлом членів ЦВК Ми пропонуємо цю поправку відхилити. ЧЕРНЕНКО О.М. 392-а. Аналогічно пропонує автор поправки Власенко позбавити членів ЦВК можливості отримувати службове житло. Пропонуємо відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Поправка 393 пропонує там, де йдеться про матеріальна допомога на оздоровлення членів ЦВК встановити, що розмір такої допомоги не може перевищувати розмір місячного посадового окладу. Пропозиція

Так само тут ідеться, якщо, не дай Бог, член комісії помре, щоби допомога на його поховання не перевищувала розмір місячного окладу. Пропозиція врахувати.

пропонуємо наділити Центральну виборчу комісію правом звертатися до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції. Автори поправки пропонують забрати у Центральної виборчої комісії таке право звертатись до КС. Робоча група пропонує підтримати авторів поправки і врахувати.

17:39:33 ЧЕРНЕНКО О.М. 397-а, там ідеться, де про теж повноваження ЦВК, додати те, що ЦВК "надає громадським організаціям згоду мати офіційних спостерігачів на виборах", – так, як є сьогодні. Чомусь ми не врахували це в першому читанні. Тому пропозиція

вона пропонує забрати в ЦВК можливість проводити ліцензування діяльності, пов’язаної з наданням послуг щодо навчання претендентів до складу виборчих комісій. Поясню: кодексом пропонується ЦВК видавати певні ліцензії навчальним закладам і іншим тренерам для навчання членів комісії. І автор поправки пропонує не надавати такі ліцензії. Ми пропонуємо відхилити дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Відхиляється. Наступна поправка 402. Прошу. 17:42:26 ЧЕРНЕНКО О.М. 402-а, вона, пропозиція відхилити, тому що там слово "навчання" заміняють словом "підготовки". Все-таки, на нашу думку, навчання більш нормально,

щоб вилучити з тексту закону пункт 25 "проводити ліцензування діяльності, пов'язаної з наданням послуг". Справа в тім, що ліцензування навчальної діяльності – це повноваження Міністерства освіти і науки. Що стосується ЦВК, у неї таких повноважень немає. Тому те, що наші колеги пропонували це прибрати… Крім того, по тексту ми прибрали повністю все, що стосується сертифікації і ліцензування підготовки виборчих комісій. Тому доцільно все ж таки підтримати ці правки. Дякую.

Так, не перебивайте, доповідач. Поправка відхиляється. 404-а поправка. Будь ласка, коментар пана Черненка. 17:44:11 ЧЕРНЕНКО О.М. 404-а поправка, вона стосується вимог щодо розміщення інформації на веб-сайті ЦВК, і, власне, щоби ця інформація публікувалась у форматі, що дозволяє автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування). Робоча група пропонує підтримати дану поправку. Поправка відхиляється. 405-а поправка. Будь ласка, народний депутат Рудик, вам слово. Будь ласка, народний депутат Рудик, мікрофон увімкніть. 17:45:05 РУДИК С.Я. Шановні колеги, сьогоднішній ранок я розпочав в селі Голов'ятине Смілянського району, це приблизно 250 кілометрів від Києва. Вчорашній вечір я закінчив в селі Теклине Смілянського району, це приблизно 190 кілометрів від Києва. Перед тим було Вергуни в той же день. Перед тим була Червона Слобода. Перед тим було Теклине, Сміла і Кам'янка. Це тільки три дні. Жодного депутата, обраного в багатомандатному виборчому окрузі, я не побачив на цих зустрічах з людьми. Як і не бачив впродовж 4,5 років нашої каденції. Якщо ми… Ні. Погоджуюсь. Неправда. Вони приїжджають виключно перед виборам в ОТГ, в районну раду і у Верховну Раду раз в 4,5 роки проголосуйте за нас. А коли треба захищати лікарню, відстоювати дорогу чи ще щось – їх там днем с огнем не знайдеш. Якщо ми не проведемо цю правку, на якій ми наполягаємо з депутатом Лубінцем і не дамо ЦВК право створювати не тільки багатомандатні округи, а й одномандатні, ця історія буде хронічною кругом, у всіх областях і у всіх округах. нас ця поправка, вона передбачає, щоб ЦВК створювало одномандатні округи.

і процедури різним законодавством, не треба звужувати до кодексу. Тому відхилити пропозицію.

І суть поправки – доповнює, що: "Повідомлення про засідання Комісії, а також проект порядку денного публікуються на офіційному веб-сайті Комісії невідкладно". Тобто прийнято рішення про скликання засідання, встановлено порядок денний – і опублікувати його на сайті, щоб йшли підготовлені туди люди,

411 правка стосується рішення комісії, що воно приймається не так, як в першому читанні, що більшості від складу комісії, а уточнити, "більшості від конституційного складу комісії". Щоб не було тут різночитань ні від присутніх…

413 правка, вона пропонує повернути виборчі блоки політичних партій. Пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

її така, що якщо комісії відомо про правопорушення, то редакція першого читання каже, що вона має право розглянути цю інформацію. Поправка власника говорить: зобов'язана розглянути. Але наша пропозиція відхилити. Тому що такими поправками… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу визначатися. Дякуємо. Зрозуміла позиція. Визначаємося. ЧЕРНЕНКО О.М. 415 правка, яка стосується, що комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належить до її повноважень, і приймати рішення. Пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

416 правка, вона говорить, власне, про повноваження секретаріату виборчої комісії, її роль у забезпеченні діяльності ЦВК. Пропозиція врахувати дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

якраз тут 417-а, йдеться про Службу ліцензування. Це про те, про що щойно була дискусія. Поправка пропонує виключити цю частину і взагалі прийняти можливість ЦВК ліцензувати відповідних тренерів для виборчих комісій. Пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитися.

Прошу визначатися.

слова "служби ліцензування методичного забезпечення навчання членів виборчих комісій", щоби цієї служби не було в секретаріаті ЦВК. Но пропозиція врахувати. О.М. 423-я – так само ідентична попереднім. Пропонується вилучити про службу ліцензування і врахувати.

425 поправка, там ідеться про регіональні представництва ЦВК. Замість "утворює", як це в першому читання, в правці "може утворювати". Тобто це необов'язкова норма. Пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

426-а, так само йдеться про Службу ліцензування. Вилучити ці слова, а відповідно врахувати дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

428 поправка, йдеться про назву розділу, де йдеться про інші, крім Центральної виборчої комісії. Пропозиція автора поправки Шипка слово "інших" виключити. Пропозиція відхилити дану поправку.

429 поправка. Якраз ідеться про те, що до складу ОВК можуть включити, тобто виборці не лише даного ОВК, члени ОВК можуть проживати, але і інші виборці, які проживають в інших округах, можуть бути членами ОВК. Пропозиція дану поправку врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

дільницях і окружних комісіях були лише виборці даних округів. Пропозиція робочої групи відхилити дану поправку. Відхиляється ця поправка. Шановні колеги, я продовжую нашу роботу на 15 хвилин. Будь ласка, 431 поправка. член комісії може бути лише в одній територіальній виборчій комісії, але він може бути членом іншої комісії, якщо десь вибори проводяться місцеві, а він член іншої комісії, може на той час взяти участь в роботі тих комісій. Дуже складно, але… пропозиція врахувати.

О.М. 434 поправка стосується того, що членами комісії не можуть бути ті, хто в установах покарання відбувають строк. Пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

435-а стосується того, що членами комісії не можуть бути особи, які підозрюються у корупційних злочинах або у злочинах щодо виборчих злочинів. Пропозиція

443-я пропонує вилучити статтю щодо обов'язкового навчання членів окружних комісій. Пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

444-а, вона аналогічна попередній, 443-й, тому пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

450-а аналогічна правка пропонує повернути в кодекс депутатські групи, але це неможливо, тому пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

ЧЕРНЕНКО О.М. 454-а пропонує нову редакцію статті, де йдеться про формування ОВК і подання кандидатур. Пропозиція відхилити, оскільки там пропонується депутатські групи. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

про Центральну виборчу комісію це ще можливо, про ОВК це проблематично, тому пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, визначатися прошу. ЧЕРНЕНКО О.М. 463-я якраз стосується організації роботи дільниць, щоби могли… не дільниць, а окружних комісій, щоби могли особи з інвалідністю, пристосовані були приміщення, тому пропозиція врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

465-а. Ну, ви не автор я не можу по ній дати. Будь ласка, 465-а, слово Юрію Солов'ю.

і тих депутатів, які представляють по списку. Так от я хочу сказати, що зараз станом на цю хвилину, не буду називати точних цифр, але в залі рівно втричі більше народних депутатів, до речі, які обрані саме по мажоритарних округах які представляють свої регіони. Я просто хочу констатувати факт, що депутати, які мають прямий зв'язок зі своїми виборцями, навіть сьогодні під час розгляду надзвичайно важливого законопроекту, Виборчого кодексу, все рівно більш ефективніші ті депутати, які, власне, представляють свої мажоритарні округи. Тому, коли ми будемо затверджувати в цілому Виборчий кодекс, ми повинні розуміти, що Дякую. Дякую. Колеги, тільки я прошу говорити по темі поправок,

Відхиляється ця поправка. Колеги, акцентую вашу увагу, що ми з вами завершили розгляд 466 поправок Виборчого кодексу. І в середу ми розпочнемо роботу з 467 поправки. До президії надійшло оголошення. Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича зі складу депутатської фракції Партії "Блок Петра Порошенка". Отже, колеги, завтра ми розпочинаємо з 467 правки. Я прошу представника комітету Олександра Черненка завтра зранку прибути на засідання. Зараз змушений вже оголосити вечірнє засідання Верховної Ради України закритим. І завтра о 10 ранку всіх чекаю в залі для продовження нашої роботи. Дякую вам, до побачення. Дякую